Има кворум – откривам заседанието. (Звъни.) Колеги, предлагам на Вашето внимание Програма за работа на Народното събрание 13 – 15 декември 2017 г. 2017 г. 1. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия. Вносител – Министерският съвет, на 2 ноември 2017 г. Приет е на първо гласуване на 23 ноември 2017 г. 2017 г. 2. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Вносител е Министерският съвет на 24 октомври 2017 г. 4. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие. Вносител Министерският съвет на 4 декември 2017 г. 5. Първо гласуване на Законопроекта за физическото възпитание и спорта. Вносител – Министерският съвет, на 5 октомври 2017 г. 6. Ново обсъждане на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г., приет от Народното събрание на 29 ноември 2017 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 250 от 8 декември 2017 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България – точка първа за четвъртък, 14 декември 2017 г. Второ гласуване на Законопроекта за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Вносител е Министерският съвет на 6 октомври 2017 г., приет е на първо гласуване на 25 октомври 2017 г. – точка втора за четвъртък, 14 декември 2017 г. Второ гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за народните читалища. Вносител е Министерският съвет на 26 октомври 2017 г. Приет е на първо гласуване на 23 ноември 2017 г. 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за обществените библиотеки. Вносител е Министерският съвет на 9 октомври 2017 г., приет е на първо гласуване на 23 ноември 2017 г. 10. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за фуражите. Вносител е Министерският съвет на 28 ноември 2017 г. 2017 г. 11. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили. Вносител е Министерският съвет на 31 октомври 2017 г. 12. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване. Вносител е Министерският съвет на 27 ноември 2017 г. 13. Парламентарен контрол, включващ: 13.1. Разисквания по питане № 754-05-55 от 22 ноември 2017 г. от народния представител Румен Гечев към министъра на финансите Владислав Горанов относно държавния дълг; 13.2. Отговори на въпроси и питания. Моля, режим на гласуване по така прочетената Програма.

Постъпили законопроекти и проекторешения от 6 декември 2017 г. до 13 декември 2017 г.: - Проект на решение за спиране на издаването на разрешения за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46 от Закона за лечебните заведения до утвърждаването на Националната здравна карта на Република България. Вносители са Корнелия Нинова и група народни представители. Разпределен е на Комисията по здравеопазване и Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. - Законопроект за ратифициране на актовете шестия конгрес на Всемирния пощенски съюз. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Предложение за провеждане на разисквания по питане № 754-05-55 от 22 ноември 2017 г. от народния представител Румен Гечев към министъра на финансите Владислав Горанов относно държавния дълг. Вносители – Румен Гечев и група народни представители. - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическа политика и туризъм.

Проектът е на Корнелия Нинова и група народни представители. Разпределен е на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията на външна политика.

на 29 ноември 2017 г. Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. се връща за ново обсъждане. Възложено е на водещата Комисия по бюджет и финанси да докладва пред народните представители указа на Президента и мотивите към него.

65, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България със своя заповед е разрешил изпращането на военен кораб с щатното си въоръжение и екипаж военнослужещи за участие в Учението на противоминните

Уведомлението е постъпило на 8 декември 2017 г. с вх. № 703-09-51 и е предоставено на Комисията по отбрана. И последното съобщение за днес: от Националния статистически институт е постъпила информация за индекси на оборота в Раздел „Търговия на дребно“ без търговията с автомобили и мотоциклети през месец октомври 2017 г., индекси на промишленото производство през 2017 г., индекси на строителната продукция през месец октомври

внесен от Министерския съвет на 2 ноември 2017 г., приет на първо гласуване на 23 ноември 2017 г.“ „Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване подкрепените от Комисията наименование на Закона, параграфи 1, 2 и 3, които Комисията подкрепя. Гласували

Дейност по използване на ядрената енергия и по управление на радиоактивните отпадъци и на отработеното ядрено гориво се извършва след получаване на разрешение и/или лицензия за съответната дейност в случаите, определени в този закон. (2) Дейност с източници на йонизиращи лъчения се извършва след подаване на уведомление, получаване на удостоверение за регистрация, на разрешение или лицензия за съответната дейност в случаите, определени в този закон. закон. (3) Дейностите по ал. 1 и 2 не подлежат на регулиране по този закон, когато: 1. радиационният риск от дейността е пренебрежимо малък и вероятността за настъпване на събитие, което да доведе до неговото повишаване, е незначителна; 2. контролът върху дейността не е оправдан и няма да доведе до допълнително намаляване на индивидуалните дози. (4) Дозовите критерии и нивата за освобождаване от регулиране на дейностите по ал. 1 и 2, както и нива за освобождаване от регулиране на материали по чл. 15,

Подлагам на гласуване текстовете на параграфи 5 и 6, които Комисията подкрепя. Гласували

§ 7: „§ 7. В чл. 17 се правят следните изменения: 1. Точка 2 се изменя така: „2. повишаването на активността на храни, фуражи, играчки, бижута и козметични продукти чрез добавяне на радиоактивни вещества и активирането на материали, използвани за производство на играчки и бижута, както и вносът и износът на такива стоки и продукти;“.

Председателят на агенцията издава удостоверение за регистрация за дейностите по чл. 56, ал. 3 в срок до един месец.“ 4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „и разрешение“ се заменят с „разрешение и удостоверение за регистрация“.

В удостоверението за регистрация се определят титулярят, срокът, за който се издава, дейността и източникът на йонизиращо лъчение, както и изисквания, свързани с предоставяне на информация относно осъществяването на дейността и източника на йонизиращо лъчение.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания по текста на § 9?

ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12: „§ 12.

141, против и въздържали се няма. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По § 14 има предложение от народните представители Делян Добрев, Искрен Веселинов, Валентин Николов и Александър Ненков. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14: „§ 14. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 т. 2 се изменя така: така: „2. удостоверения за регистрация и удостоверения за правоспособност, както и тяхното прекратяване и отнемане;“. 2. Създава се нова ал. 2: „(2) В агенцията се води публичен регистър на подадените уведомления за извършване на дейности по чл. 56, ал. 2.“

Комисията предлага да се създаде нов § 16: „§ 16. В чл. 33 се създават ал. 6 – 9: „(6) Разрешение по ал. 1, т. 1 е основание за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план по Закона за устройство на територията. (7) Заповедите по ал. 4 са основание за одобряване на подробния устройствен план, съответно на техническия инвестиционен проект по Закона за устройство на територията. (8) Разрешение по ал. 1, т. 3 е основание за издаване на разрешение за строеж по Закона за устройство на територията. (9) Разрешение по ал. 1, т. 4 се издава след получаване на разрешение за ползване по Закона за устройство на територията.“

точка 2 се изменя така: „2. строителство, монтаж и предварителни изпитвания на обект с източник на йонизиращо лъчение, с изключение на случаите, които подлежат на уведомление;“;

се т. 7: „7. извършване на промени в предвидени по проект конструкции, системи и компоненти, свързани с радиационната защита в обекти с източници на йонизиращи лъчения.“

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30, който става § 32: „§ 32. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: В § 1: а) създава се нова т. 5а: „5а. „Активиране“ е процес, при който в даден материал чрез облъчване се образуват радионуклиди.“; б) създава се т. 23а: „23а. „Немедицинско образно изследване“ е преднамерено облъчване на лице с цел визуализиране, при което облъчването няма за цел да допринесе полза за неговото здраве.“; в) точка 30 се отменя; г) създава се т. 32а: „32а. „Радиационен риск“ е вероятността за възникване на вредно въздействие върху здравето на човек или неговото потомство в резултат на облъчване с йонизиращи лъчения.“; създава се т. 33а: „33а. „Радиоактивно вещество“ е вещество, което съдържа един или няколко радионуклида, чиято активност или специфична активност не могат да се пренебрегнат от гледна точка на радиационната защита.“; е) в т. 34 думите „включително радиоактивен източник, чийто срок за безопасна експлоатация е изтекъл съгласно производствената документация“ се заличават. 2.

за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение, и за отмяна на директиви 89/618/Евратом, 90/641/Евратом, 96/29/Евратом,

и предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като т. 2 в § 32. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 32 и предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като т. 3

§ 33: „§ 33. Издадените до влизането в сила на този закон лицензии за дейности по чл. 56, ал. 3 запазват действието си за срока, за който са издадени, като за оставащия срок не се дължи такса по чл. 30, ал.1, т.

става § 34: „§ 34. (1) Започналите до влизането в сила на този закон процедури за издаване на лицензи или разрешения и за създаване на зони за превантивни защитни мерки се довършват по досегашния ред.

ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36, който става § 35: „§ 35. (1) Наредбите по чл. 26, ал. 1 и 3 се привеждат в съответствие с този закон в едномесечен срок от влизането му в сила. сила. (2) До привеждането на актовете по ал. 1 в съответствие с този закон се прилагат действащите подзаконови нормативни актове, доколкото не му противоречат“.

предложение от народните представители Делян Добрев, Искрен Веселинов, Валентин Николов и Александър Ненков. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 37, който става § 36: „§ 36.

в ал. 2, т. 2 накрая се добавя „включително оценка на медицинската им пригодност да изпълняват конкретни професионални задължения“; в ал. 3 след думата „лъчения“ се добавя „включително оценката на медицинската им пригодност да изпълняват конкретни професионални задължения“, а след думата „осъществява се“ се добавя „от лекари“; създават се ал. 4 – 6: „(4) Медицинската пригодност на лицата да изпълняват конкретни професионални задължения се определя със заключение от лекар по ал. 3 с придобита специалност „Радиобиология“ или „Радиационна хигиена“. Заключението може да се обжалва в 14 дневен срок от неговото получаване пред комисия за медицинска пригодност в НЦРРЗ. (5) Комисията Комисията по ал. 4 се определя от директора на НЦРРЗ и се състои най-малко от трима лекари с придобита специалност „Радиобиология“ или „Радиационна хигиена“. (6) Комисията по ал. 4 се произнася по жалбите в 14-дневен срок от тяхното получаване с решение, което е окончателно. В решението се определя медицинската пригодност на лицата да изпълняват конкретни професионални задължения в среда на йонизиращи лъчения“. 2.

Дейностите по изпитване качеството на медицинската радиологична апаратура се извършват от юридическо лице или едноличен търговец, вписани в регистъра по чл. 65в, ал. 1. ал. 1. (2) Юридическото лице или едноличният търговец назначават на договор лица с придобита специалност „Медицинска радиологична физика“ и с най-малко 5 години професионален опит в областта на лъчелечението, нуклеарната медицина и образната диагностика, които да извършват дейностите по изпитване. Назначаване на лице на договор не се изисква, когато едноличният търговец притежава необходимата квалификация и опит сам да извършва дейностите по изпитване. (3) За вписване в регистъра по чл. 65в лицата по ал. 1 подават до министъра на здравеопазването заявление, към което прилагат: 1. единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ или съответен документ по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или по законодателството на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 2. актуално удостоверение за регистрация за работа с източници на йонизиращи лъчения съгласно чл. 56, ал. 3 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия; 3. списък на дейностите, които ще се извършват; 4. списък и идентификационни данни на средствата за измерване и актуални сертификати за калибриране или проверка, удостоверяващи метрологичните характеристики на средството за измерване; 5. имената на лицето, което ще извършва дейности по изпитване качеството на медицинската радиологична апаратура, и документи, удостоверяващи неговата квалификация и опит. (4) Заявлението Заявлението по ал. 3 може да се подаде и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление. (5) В едномесечен срок от получаване на заявлението по ал. 3 министърът на здравеопазването или оправомощено от него длъжностно лице се произнася като: 1. вписва лицето в регистъра по чл. 65в и издава удостоверение за регистрация; 2. прави мотивиран отказ за вписване в регистъра по чл. 65в, като уведомява заявителя за това. (6) При констатиране на нередовност или когато е необходима допълнителна информация министърът на здравеопазването или оправомощеното от него длъжностно лице уведомява писмено заявителя или определя срок за отстраняване на нередовността и/или за представяне на допълнителната информация, който не може да е по-кратък от 10 дни. До отстраняването на нередовността и/или предоставянето на допълнителната информация срокът по ал. 5 спира да тече. (7) Удостоверението за регистрация съдържа данни за вписаното лице, лицето, което ще извършва дейности по ал. 1, списък на дейностите по регистрацията, наименованието на регистъра и регистрационния номер. Чл. 65б. Министърът на здравеопазването или оправомощеното от него длъжностно лице мотивирано отказва вписване в регистъра по чл. 65в, когато: 1. са представени неверни данни или документи с невярно съдържание; 2. лицето, което ще осъществява дейности по изпитване качеството на медицинската радиологична апаратура, не отговаря на изискванията на чл. 65а, ал. 2; 3. представени данни или документи, които не отговарят на изискванията на чл. 65а, ал. 3, т. 2 и 4. Чл. 65в. (1) В Министерството на здравеопазването се създава и поддържа регистър на лицата, получили удостоверение за регистрация за извършване на дейности по изпитване качеството на медицинската радиологична апаратура. (2) Регистърът е публичен и в него се вписва: 1. номер и дата на издаване на удостоверението за регистрация; 2. наименование, седалище и адрес на управление на юридическото лице или едноличния търговец, единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ, или съответен документ по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или по законодателство на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 3. данни по чл. 65а, ал. 3, т. 3 и 5. (3) В регистъра, в отделен раздел се вписват данни за лицата, подали заявление за издаване на удостоверение за регистрация, броят и видът на приложените документи, като се отбелязва и движението на преписката. Вписването се извършва по реда на постъпване на заявленията. (4) Министърът на здравеопазването заличава от регистъра лице, получило удостоверение за регистрация за извършване на дейности по изпитване качеството на медицинската радиологична апаратура при: 1. искане на лицето,

извършване на дейност без актуални сертификати за калибриране или проверка, удостоверяващи метрологичните характеристики на средството за измерване. (5) Лице, вписано в регистъра, е длъжно да уведоми Министерството на здравеопазването при промяна на обстоятелства по ал. 2 в 7-дневен срок от настъпване или узнаване на промяната, а за обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговския регистър – в 7-дневен срок от тяхното вписване. Чл. 65г. Актовете по чл. 65б и чл. 65в, ал. 4 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 4. Чл. 67 се изменя така: „Чл. 67. (1) Допуска се извършване на образни изследвания с източници на йонизиращи лъчения с немедицинска цел при спазване на принципа за обоснованост на облъчването. (2) Случаите, в които се допуска извършване на образни изследвания по ал. 1, както и условията и редът за провеждането им се определят с наредба на министъра на здравеопазването, министъра на финансите и министъра на правосъдието“. Благодаря, господин Добрев. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване § 37 по текста на Комисията, който беше предложен и който става § 36. Моля, режим на гласуване

Сделките по ал. 1, които се сключват от производители на електрическа енергия с обща инсталирана мощност над 5 MW, включително от производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност над 5 MW, както както и сделките по ал. 2 се осъществяват на организиран борсов пазар на електрическа енергия. (4) Алинея 3 не се прилага за сделки с електрическа енергия, които се сключват при условията и по реда на чл. 119, ал. 1 и 2.“;

В § 1 от Допълнителните разпоредби се създават т. 71 и 72: „71. „Оператор на борсов пазар“ е лице, притежаващо лицензия за организиране на борсов пазар на електрическа енергия. 72. „Борсов пазар“ е съвкупността от всички организирани пазарни сегменти, оперирани и администрирани от оператора на борсовия пазар, на които се сключват сделки с електрическа енергия с физическа доставка.“. ПРЕДСЕДАТЕЛ

По § 38 има предложение на народните представители Делян Добрев, Искрен Веселинов, Валентин Николов и Александър Ненков. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38, който става § 39: „§ 39.

дължими при прекратяване на трудовото правоотношение, се изплащат не по-късно от последния ден на месеца, следващ месеца, през който правоотношението е прекратено, освен ако в колективния трудов договор е договорен друг срок. След изтичане на този срок работодателят дължи обезщетението заедно със законната лихва.“

По § 2 има предложение от народния представител Калин Поповски – предложението е оттеглено. Предложение от народния представител Хасан Адемов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2. В чл. 399 се правят следните допълнения: 1. В ал.

АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4: „§ 4. В чл. 412а, т. 2 след думите „едноличните търговци“ накрая се поставя запетая и се добавя „и на дружества, създадени по реда на Закона за задълженията и договорите.“ Благодаря Ви. Има ли изказвания? Не виждам заявки за изказвания. Преминаваме към гласуване на § 4 по текст, подкрепен от Комисията. Моля, режим на гласуване.

се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 417: а) създава се нова т. 8: „8. влезли в сила задължителни предписания на органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Предприятие, в което има наети работници или служители, може да се прехвърли след като отчуждителят изплати дължимите, но неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения, задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите трудовите правоотношения, с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на предприятието. (5) Ако страните се договорят изрично, предприятието може да се прехвърли и ако приобретателят изпълни задълженията по ал. 4.” 2. В чл. 129, ал. 1, изречение второ накрая се добавя „и ако няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите трудовите правоотношения, с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял“.

което не е изпълнено повече от два месеца.” 4. В чл. 625 думите „както и“ се заличават, а накрая се добавя „както и от Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ при изискуеми и неизпълнени за повече от два месеца задължения за трудови възнаграждения към най-малко една трета от работниците и служителите на търговеца“.

се изменя така: „(1) Вземане на работник или служител, произтичащо от трудово или прекратено трудово правоотношение с длъжника до 6 месеца преди вписване на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност в търговския регистър, се вписва служебно от синдика в списъка на приетите вземания.“ 7. В чл. 789, ал. 1 т. 2 се изменя така: „2. кредитори с вземания, произтичащи от трудови или прекратени трудови правоотношения, възниквали до 6 месеца преди датата на определението за откриване на производство по стабилизация;“.“ Благодаря Ви. Има ли желаещи за изказвания? Заповядайте, господин Зарков, имате думата за изказване.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 Преди шест месеца приехме закона на първо четене и след много работа и преглеждане на становище от всички страни Комисията днес ни предлага един качествен текст, който, струва ми се, трябва да подкрепим. С него се постигат няколко неща. Първо, поставя се доста сериозна преграда пред недобронамерената техника на недобросъвестен работодател да прехвърли фирмата, която не е изплатила своите задължения, лице, което очевидно няма възможности да поеме тези задължения да развива фирмата, така нареченото „прехвърляне на клошар“. Това вече няма да бъде възможно или поне няма да бъде толкова лесно. Второ, създава се ново условие за неплатежоспособност, когато задължения за изплащане на трудови възнаграждения към най-малко една трета от работниците не са изпълнени. Това вече ще е условие за обявяване на съответното предприятие в неплатежоспособност. Трето, може би и особено важно, дава се право и задължение на Главната инспекция по труда да помоли съда да започне процедура по несъстоятелност, в случай че не са изплатени заплати на повече от една трета на работниците. Да сезира, да помоли съда да започне процедура по несъстоятелност, ако, разбира се, са налице условията за това. Съдът ще реши. Но това е особено важно, тъй като това отваря достъп към Фонда на тези работници тогава, когато един работодател, въпреки своето законово задължение, не го изпълнява и не поиска съответната процедура. Процедура, която, напомням, е оздравителна такава. Тоест добросъвестният работодател би трябвало да я поиска. Ние ще подкрепим този текст и се обръщам и към Вас, и към гостите тук, и към обществеността с апел: нека всеки в своя район, за съжаление, във всеки един от нашите избирателни райони има такива случаи, възможно най-много да оповести тези промени, за да могат хората да търсят правата си.

и когато гласуваме бюджети, и когато разглеждаме тези проблеми, за новите натоварвания на тази администрация, така че тя да може да ги изпълнява ефективно. Всичко това е в интерес на работниците.

Благодаря Ви, господин Председателю. Ето един пример, за който трябва да кажем, че от всички политически сили от двете страни на залата – и опозиция, и управляващи, работихме за пример, бих казал.

Въпросът е много често на натрупване в обществото, за да се реши определен проблем. Идва му моментът. Дойде моментът и нито омбудсман, нито синдикати, за мен имаха това значение проблемът да се реши. Което беше направено автентично дело, решение на българския парламент и така е нормално. Никой не може да ни сезира, никой няма правото на частична или не знам каква законодателна инициатива, каквато някои се опитват да си препишат. Ясно е в Конституцията кой има право на законодателна инициатива и нещата в българското Народно събрание се решиха така, в съзвучие с интересите на избирателите, които са ни пратили, защото всички ние знаем и от приемни, и от нашите обиколки от предизборни кампании колко пъти ни беше поставян проблемът. Излизам да изкажа още веднъж своето изключително задоволство от това, което направихме, и да призова всички – от опозиция и от управляващи, за в бъдеще да решаваме проблемите по този начин, както ги решихме и сега, господин Зарков, макар и след осем месеца, но се получи след парламентарна комисия, след много обсъждания, връщания в комисиите на определени проблеми, нещо много добро и работещо. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Шопов. Има ли реплики?

предложението е оттеглено. Предложение от народния представител Светлана Ангелова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3: „§ 3.

които са или са били в трудово правоотношение с работодателя по чл. 2, независимо от срока му и от продължителността на работното време.“ 2. Член 22 се изменя така: „Чл. 22. Гарантираните вземания на работниците и служителите по чл. 4, ал. 1 са в размер на последните шест начислени, но неизплатени месечни трудови възнаграждения и парични обезщетения през последните 36 календарни месеца, предхождащи месеца, в който е вписано решението по чл. 6. чл. 6. (2) Максималният месечен размер на гарантираните вземания по ал. 1 се определя ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и не може да бъде по-малък от две и половина минимални работни заплати, установени за страната към

за сметка на работодателя, дължими по силата на нормативен акт или колективен трудов договор, гарантираното вземане е в размер на неизплатените обезщетения, но не повече от четирикратния размер на минималната работна заплата,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

важни текстове, които предложих на заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика, които бяха подкрепени от всички народни представители – членове на Комисията. Тези текстове касаят работниците и служителите с неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения с цел по-голяма част от тези работници и служители да могат да вземат гарантираните вземания от Фонда – най-важната промяна, която правим в този Законопроект, а именно да отпадне ограничението право на гарантирани вземания да имат работниците и служителите, чието трудово правоотношение е прекратено само през последните три месеца преди вписване в Търговския регистър на датата за откриване на производството по несъстоятелност на предприятието отпада този срок, който беше ограничителен. Този срок беше обект на дебат в годините назад. Спомням си като народен представител в предишни народни събрания, че имаше предложения този срок да бъде увеличен на шест месеца, на дванадесет месеца, даже и в и в Законопроекта, който в момента обсъждаме, но в крайна сметка, за което благодаря още веднъж на всички народни представители без изключение, че ние се обединихме в името на по-голяма защита на работниците и служителите с неизплатени заплати. Право на гарантирани вземания от Фонда за гарантиране на вземанията вече ще имат всички работници и служители – тези, които са с трудови правоотношения към момента на вписване в Търговския регистър на решението за откриване на производството по несъстоятелност, и тези, които имат

е установено с влязло в сила наказателно постановление, принудителна административна мярка по чл. 404 от Кодекса на труда или съдебно решение, нарушение

защото не знам от така прочетения от председателя на Комисията по труда, социалната и демографската политика текст дали става ясно на народните представители за какво става въпрос. Оттук нататък с приемането на този текст няма да има възможност фирми, които са некоректни към работниците, или въобще с неизплатени заплати, или имат наказателни постановления, да участват в търгове за обществени поръчки. съвсем дразнещите неща в практиката на обществените поръчки, че некоректни фирми, въпреки че са били некоректни и към работниците си, и към изпълнение на задълженията си по предходни обществени поръчки, продължаваха да имат възможност да участват в такива. Сега с това ние преодоляваме този негативен проблем и си мисля, че правим изключително добро, включително и за коректните български фирми. Подкрепете този текст!

Благодаря Ви.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

За какво става въпрос? Става въпрос от кога Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ да може да изпълнява тази нова дейност, свързана с подаване на искова молба в съда за откриване на производство по несъстоятелност? Първоначално предложението, което възприе Комисията, беше тази нова дейност да влезе в сила от 1 юли. Мотивите за това бяха, че е необходимо технологично време за подготовка от страна на „Главна инспекция по труда“ – първо, трябва да се промени Устройственият правилник на „Главна инспекция по труда“, за да се разпишат в конкретика всички правомощия, за да се види каква ще бъде организацията. Необходимо е технологично време този нов Правилник да бъде качен за обществено обсъждане, да бъде приет в Министерския съвет, а впоследствие да бъде

това е съвършено нова дейност за Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – няма нужните специалисти, които да бъдат обучени по Търговско право. Това е една сериозна нова дейност и затова е необходим и срок за обучение на тези специалисти. Също така и за изработването на вътрешни процедури, за да стане стане ясно, като отидат специалистите от „Главна инспекция по труда“ на проверка, какво да търсят, защото не е нужно само специалистите специалистите от „Главна инспекция по труда“ да подадат искова молба. Тази искова молба трябва да бъде подплатена с много сериозни доказателства, за да издържи в съда. Всичко това направихме в интерес на работниците и служителите, за да се създаде организация, гарантираща ефективно действие от страна на „Главна инспекция по труда“. Впоследствие сме разговаряли и с изпълнителния директор на „Главна инспекция по труда“ и възникна спор в Комисията, че добре този срок да бъде скъсен максимално. Смятаме, че разумният срок да влезе в сила тази нова дейност, да я изпълнява Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, е 31 март. Затова правим

експертната помощ на Консултативния съвет по законодателство към председателя на Народното събрание. Разбира се, благодаря и на всички народни представители, които подкрепиха текстовете. Надявам се тези балансирани текстове да бъдат в интерес на всички български граждани. Благодаря Благодаря, колеги. Преминаваме към следваща точка от дневния ред:

Благодаря, госпожо Председател. Най-напред моля за

На заседание, проведено на 7 декември 2017 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения Законопроект. На заседанието присъстваха представителите на Министерство на финансите: Росица Велкова заместник-министър, и Цветанка Михайлова – директор на дирекция „Регулация на финансовите пазари”, и на Комисията за финансов надзор: Бойко Атанасов – заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, Анна Андонова – директор на дирекция „Правна”, и Александър Цветков – директор на дирекция „Координация и политика на регулаторната и надзорната дейност”. Законопроектът беше представен от госпожа Велкова. С предлагания нов Закон за пазарите на финансови инструменти в българското законодателство се въвеждат изискванията на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и се въвеждат мерки по прилагането на Регламент ЕС № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, чиято цел е увеличаване прозрачността на пазарите на финансови инструменти, за по-добра защита на инвеститорите, укрепване на доверието и недопускане на нерегламентирана търговия с финансови инструменти, както и се въвеждат редица други делегирани директиви и регламенти за допълване на Директива 2014/65/ЕС. Новата регулаторна рамка на ниво Европейски съюз обхваща широк кръг от услуги и дейности, предлагани на инвеститорите, и има за цел да осигури необходимата степен на хармонизация, защита на както и условия инвестиционните посредници да предоставят услуги в целия Европейски съюз по силата на лиценза, получен в съответната държава по произход. Промените, които тази рамка предвижда, са съществени и важни, което обосновава приемането на нов закон. Основните моменти в Законопроекта са: - Разширява се кръгът на финансовите инструменти, като са включени някои стокови и други деривати, както и някои видове енергийни договори; Надгражда се сега съществуващият правен режим на организацията и дейността на инвестиционните посредници и регулираните пазари на ценни книжа, като се запазват изискванията на действащия към настоящия момент Закон за пазарите на финансови инструменти по отношение на изискванията за лиценз, капиталова адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници и др.; - Въвеждат се нови изисквания относно управлението и представителството на инвестиционния посредник, подробни изисквания за добра репутация, професионална квалификация и опит на членовете на управителните и контролните органи на инвестиционния посредник. Запазва се досега съществуващият режим на одобрение на членовете на управителните и контролните органи на инвестиционния посредник; Предоставя се възможност инвестиционните посредници да сключват договори с обвързани агенти, които да предоставят определени услуги от името на един инвестиционен посредник на негова пълна и безусловна отговорност; Регламентират се случаите, свързани с придобиването и увеличаването на квалифицирано участие в инвестиционен посредник. Определят се и изискванията за вътрешна отчетност, вътрешен контрол, управление на рисковете, вътрешен одит, политики за възнагражденията, управлението на конфликти на интереси и др.; Защитата на интересите на инвеститорите е водеща в правната регламентация на дейността на инвестиционните посредници и отношенията им с клиенти. Предвидени са изисквания към информацията, която инвестиционният посредник е длъжен да предоставя на клиентите и потенциалните клиенти, както и за извършване на оценка за уместност и целесъобразност; Въвеждат се изисквания, които инвестиционните посредници трябва да спазват при използването на така наречената „алгоритмична търговия“, при която компютърен алгоритъм определя автоматично елементите на нареждането при ограничена или нулева човешка намеса; Въвежда се възможността инвестиционният посредник да организира освен многостранна система за търговия, и организирана система за търговия; - С цел насърчаване на малкия и средния бизнес да набира капитал чрез капиталовия пазар се предвижда създаването на нов вид многостранна система за търговия – пазар за растеж; Регламентирани са отношенията, свързани с ограниченията, управлението и докладването на позициите в стокови деривати; - Подобрява се прозрачността и качеството на информацията, която се публикува относно сделките с финансови инструменти. Регламентира се статутът и дейността на доставчиците на услуги за докладване на данни данни – оператори на механизми за публикуване, доставчици на консолидирани данни и оператори на механизми за докладване; - Прецизирани са разпоредбите за прилагане на принудителни административни мерки; - Въвеждат се и мерки за прилагането на Регламент ЕС № 1286/2014 относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, Регламент EС 2016/1011 относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, както и Регламент ЕС 2015/2365 относно прозрачността при сделките с финансиране на ценни книжа. В съответствие с препоръките от Доклада на Програмата за оценка на финансовия сектор, FSAP, се предвижда съществените регулаторни и надзорни правомощия да се осъществяват от Комисията за финансов надзор като колективен орган, а на заместник-председателя на Комисията, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, са възложени предимно надзорни правомощия с оперативен и текущ характер. След обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” 20 народни представители, без „против” и „въздържали се”. Въз основа на гореизложеното, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за пазарите на финансови инструменти, № 702-01-35,

внесен от Министерския съвет на 24 октомври 2017г. На свое редовно заседание, проведено на 15 ноември 2017 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за пазарите на финансови инструменти, № 702-01-35, внесен от Министерския съвет на 24 октомври 2017 г. Законопроектът беше представен от госпожа Цветанка Михайлова – директор на дирекция „Регулация на финансовите пазари“ към Министерството на финансите, госпожа Елена Петрова – държавен експерт в дирекция „Регулация на финансовите пазари“ към Министерството на финансите, госпожа Христина

Ще прочета Доклада в резюме, тъй като водещата Комисия даде основната информация. „Целта на новия Закон за пазарите на финансови инструменти е увеличаване прозрачността на пазарите на финансови инструменти, по-добра защита на инвеститорите, укрепване на доверието и недопускане на нерегламентирана търговия с финансови инструменти. С предлагания Законопроект в българското законодателство се въвеждат изискванията на Директива 2014/65/ЕС, като се надгражда сега съществуващият правен режим на организацията и дейността на инвестиционните посредници и регулираните пазари на ценни книжа. Промените, които се предвиждат, са съществени и важни, което обосновава приемането на нов закон. Не е възможно новите регулаторни изисквания да бъдат транспонирани чрез изменение и допълнение на съществуващия Закон. Те трябва да бъдат обект на изцяло нов и отделен нормативен акт, който да регламентира в пълнота обществените отношения, свързани с пазарите и финансовите инструменти. Законопроектът предвижда съществените регулаторни и надзорни правомощия да се осъществяват от Комисията по финансов надзор като колективен орган, а на заместник-председателя на Комисията, ръководещ управление „Надзор на инвестиционна дейност“, със Законопроекта са възложени предимно надзорни правомощия с оперативен и текущ характер. Законопроектът е структуриран в три части: „Общи разпоредби“, „Пазарни участници“ и част трета „Надзор“, Допълнителни и Преходни и заключителни разпоредби. съответствие с изискването на Директива 2014/65/ЕС лицата, които предоставят инвестиционни услуги и/или извършват инвестиционни дейности съгласно Директивата, да подлежат на лицензиране с оглед защитата на инвеститорите и стабилността на финансовата система, се запазва лицензионният режим за инвестиционните посредници. Проектът на закон включва и досега действащите разпоредби на Закона за пазарите и финансови инструменти, с които в националното законодателство са въведени изискванията на Директива 2013/36/ЕС, както и Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 април 2001 г. относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции. В текста на Законопроекта са подробно разписани изискванията към дейността на регулирания пазар и извършването на дейност като маркет мейкър на регулиран пазар при спазване изискванията на Делегиран регламент 2017/578 на Комисията от 13 юни 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти с регулаторните технически стандарти, с които се уточняват изискванията за споразуменията и схемите за поддържане на пазара. В съответствие с изискванията на Директива 2014/65/ЕС е предвиден лицензионен режим за осъществяване на дейност като доставчик на услуги за докладване на данни. Също така доставчиците на услуги за докладване на данни следва да приемат и да прилагат в дейността си политики и процедури за отчитане на информацията съгласно Регламент ЕС № 600/2014. Разпоредбите на глава двадесет и шеста от Законопроекта „Административнонаказателна отговорност и имуществени санкции“ са изцяло съобразени с изискванията на Директива 2014/65/ЕС и Директива 2013/36/ЕС. В заключение следва да се посочи, че със Законопроекта изцяло се въвеждат разпоредбите на законодателството на ЕС в областта на финансовите пазари и се осигуряват мерки за тяхното прилагане при съобразяване на спецификите на местния пазар. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага: със 7 гласа „за” на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за пазарите на финансови инструменти, № 702-01-35,

КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Ангелова. Подлагам на гласуване направеното предложение за увеличаване на срока между първо и второ четене.

Благодаря, госпожо Председател. „ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и и Международната банка за възстановяване и развитие, № 702-02-15, внесен от Министерския съвет на 04.12.2017 г. На редовно заседание, проведено на 07.12.2017 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 702-02-15, внесен от Министерския съвет на 04.12.2017 г. Целта на Споразумението е чрез консултантска помощ от Международната банка за възстановяване и развитие да бъде извършен цялостен преглед и оценка на националната система на обществените поръчки. Предвидените дейности са обособени в три компонента: функционален преглед на Агенцията за обществени поръчки, анализиране на данните за обществените поръчки и договорите и цялостна оценка на системата за обществени поръчки. Изпълнението на дейностите по Споразумението ще осигури актуална оценка на системата на обществените поръчки в България и ще позволи да се установи ефективността на предприетите мерки в изпълнение на Националната стратегия за развитие на сектор „Обществени поръчки“ през периода 2014 – 2020 г. Консултантските услуги, които ще бъдат предоставени от МБВР, имат възмезден характер, като финансирането ще бъде осигурено в рамките като в него е предвидено и арбитражно уреждане на евентуални спорове. Тези обстоятелства налагат ратификация на Споразумението на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България. След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: с 20 гласа „за”, без “против” и „въздържал се”, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 702-02-15, внесен от Министерския съвет на 04.12.2017 г.“ Благодаря. Благодаря Ви, уважаема госпожо Ангелова. Уважаеми народни представители, откривам разискванията. Има ли изказвания? Няма. Пристъпваме към гласуване.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Моля да се гласува допуск в залата на Ваня Колева – заместник-министър на младежта и спорта.

На свое редовно заседание, проведено на 01.11.2017 г., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа и обсъди на първо гласуване Законопроект за физическото възпитание и спорта, № 702-01-25, внесен от Министерски съвет на 05.10.2017 г. На заседанието присъстваха министърът на младежта и спорта господин Красен Кралев, госпожа Ваня Колева – заместник-министър на младежта и спорта, госпожа Светлана Йорданова – заместник-министър на здравеопазването, Мая Манолова – омбудсман на Република България, Николай Николов – директор „Миграция“, и Райна Димова – главен юристконсулт в Министерство на вътрешните работи, полковник Венелин Дерибеев – Министерство на отбраната, професор д-р Любен Тотев – председател на Съвета на ректорите, Евгения Костадинова от Министерство на образованието и науката и Благой Станчев – Национално сдружение на общините в Република България. Законопроектът беше представен от министър Красен Кралев. Своето изложение министърът започна с това, че изготвянето на проект за нов Закон за физическото възпитание и спорта е станало наложително след анализ на действащата

функциите на държавата и общините за управлението и развитието на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност. В Глава трета от Законопроекта се систематизира и кодифицира уредбата, регулираща спортните организации, която действащата нормативна уредба е разпръсната в различни по степен нормативни актове. Предвиждат се само два вида спортни организации – спортни клубове и спортни федерации. Дефинират се видовете клубове – за развитието на един и сходни видове спорт или многоспортови по обединяващ принцип. Предвижда се изискване спортните клубове да бъдат членове само на една спортна федерация. Създава се задължение клубовете да имат наети треньорски кадри като изискване за вписването им в Регистъра на спортните организации. Новата уредба на спортните федерации предвижда издаването на безсрочен спортен лиценз от министъра на младежта и спорта и засилен последващ контрол върху федерациите, притежаващи лицензи. Детайлизира се уредбата по издаване, отказ, отнемане и прекратяване на спортен лиценз, като изчерпателно са посочени изискванията, на които федерацията трябва да отговаря, както и необходимите документи за издаване на лиценза. Въвеждат се нови изисквания по отношение на лицензирането на федерациите – те трябва да имат най-малко 15 клуба за членове със седалища в 3 административни области. В Глава дванадесета е предвидено финансиране с публични средства да могат да получават само федерации, които имат не по-малко от 20 членове. Нова уредба регламентира статута и функциите на „специални организации“ в областта на спорта. Това са Българският олимпийски комитет, Националната параолимпийска организация, Националната организация за спортно-туристическа дейност и обединени спортни клубове. Изцяло нова е уредбата на обединените спортни клубове, които са създадени с цел ползване и управление на спортни обекти и съоръжения. Подлежат на вписване в нарочен регистър, което е предпоставка за извършване на дейността им. Законопроектът въвежда ново легално определение на понятието „спорт за всички“. Досегашното понятие „социален туризъм“ се заменя със „спортно-туристическа дейност“ с оглед разграничаване на предмета на регулиране от туризма, който е предмет на Закона за туризма. За пръв път на законово ниво се предвижда взаимодействие между институциите в системата на училищното и висшето образование и Антидопинговия център с цел повишаване на информираността на подрастващите относно превенцията на употребата на допинг и вредни за здравето субстанции и методи. Вносителят посочи, че със Законопроекта се създава прецизна, изчерпателна и последователна уредба на законодателно ниво на условията за картотекиране на спортистите, правата на професионалните спортисти и спортистите аматьори, условията за отнемане и прекратяване на състезателни права. Дефиниран е статутът на спортния съдия като лице със специална квалификация. Проектозаконът съдържа уредбата на медицинския контрол и медицинското осигуряване в областта на спорта. Обособява се самостоятелна глава, регулираща допинговия контрол и борбата срещу употребата на допинг в спорта. Въвежда се понятието „треньорски кадри“, което включва треньори и инструктори, които трябва да бъдат вписани в регистър на треньорските кадри. Дефинират се понятията „спортни услуги“ и „треньорски услуги“ и се обвързват помежду си. В дефиницията на спортни услуги се включва освен дейността на спортните организации и дейността на фитнесите, както и други подобни дейности с оглед постигане на единни правила и високи изисквания към предоставянето на спортни услуги. Министър Кралев подчерта, че нов, особено важен елемент в Законопроекта е регламентиране стопанисването, използването и поддържането на спортните обекти по начин, който да създаде условия за ефективното използване и качественото обновяване обновяване на съществуващите спортни бази, привличането на по-сериозни инвестиции за изграждането на нови спортни бази, като същевременно се гарантират публичният или общественият интерес при предоставянето на имот – държавна или общинска собственост. Отчетен е фактът, че възвръщаемостта на инвестицията в спортни обекти е най-бавна. Предвидени са два механизма за предоставяне на спортни обекти – държавна и общинска собственост – отдаване под наем и учредяване на ограничени вещни права – право на ползване и право на строеж. Допуска се отдаване под наем за срок над 10 до 30 години само на спортен клуб, спортна федерация или обединен спортен клуб. Не се предвижда публична собственост да се превръща в обект на стопанска дейност и източник на доходи, поради което кръгът на субектите, в чиято полза могат да се учредяват безвъзмездно правата, се ограничава до обединен спортен клуб, спортни клубове и спортни федерации. За посочените субекти се допуска учредяване на правото за срок до 30 години. Във всички останали хипотези ограничените вещни права се учредяват само възмездно и със срок до 10 години. Със Законопроекта се урежда обхватът на контрола по прилагането на Закона за физическото възпитание и спорта и общите правомощия на контролните органи на Министерството Тази материя е пряко свързана с разпоредбите, установяващи принудителните административни мерки и съдържащи административнонаказателните разпоредби. В Комисията са постъпили писмени становища на следните групи институции и организации: Министерството на образованието и науката, Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Министерството на здравеопазването и Министерството на отбраната, които подкрепят Законопроекта, като Министерството на образованието и науката предлага прецизиране на определени уредби в Проекта, свързани със Закона за предучилищно и училищно образование и със Закона за висшето образование. Националната спортна академия „Васил Левски“, Университетът за национално и световно стопанство и Държавното спортно училище „Генерал Владимир Стойчев“ подкрепят Законопроекта, но предлагат въвеждането на текстове, които да регламентират учредяването на университетски спортни клубове с решение на Академичния съвет на висшето училище, както и текстове, свързани с необходимостта спортните обекти, включени в активите на Националната спортна академия, да са дефинирани като обекти публична държавна собственост с национално значение и служат за трайно задоволяване на общонационални потребности в областта на висшето образование, физическото възпитание и спорт. Националното сдружение на общините в Република България принципно подкрепя Законопроекта, но предлага редакция и прецизиране на текстове, свързани със Закона за местната власт и местното самоуправление и Закона за общинската собственост. становищата, получени от спортни организации, се изразява подкрепа и са изразени обобщено следните предложения: - да отпадне критерият за три административни области в изискванията за издаване на спортен лиценз с оглед на това, че за определени спортове липсват спортни съоръжения;

да се регламентира възможност на клубовете, които остават без право да извършват спортна дейност, да могат да избират временно ръководство на Сдружението до лицензирането на нова организация; определяне на пожизнени парични премии за медалистите от световните и европейски първенства и техните треньори; - предлагат в текстовете на Проекта, касаещи спорта за хора с увреждания, освен националната Параолимпийска асоциация да се добавят и игрите за глухи „Дефлимпикс“ като равнопоставена организация. Омбудсманът на Република България обърна внимание в становището си медалистите от игрите за глухи „Дефлимпикс“ да бъдат равнопоставени на медалистите от Параолимпийските игри относно получаването на пожизнена месечна премия. В хода на последвалата дискусия всички народни представители се съгласиха с очевидната необходимост от приемането на един изцяло нов Закон за физическото възпитание и спорта, който да отговаря на съвременните изисквания за развитие на обществените отношения в спорта. Оформиха се групи с различни становища, част от които критични, друга част подкрепящи, но с изразена готовност за предложения между първо и второ четене. Народният Народният представител Боряна Георгиева изрази подкрепа за Законопроекта на първо гласуване като подчерта, че не малка част от предложенията за изменение и допълнение в получените получените в Комисията становища са смислени и ще ги подкрепи между първо и второ четене, което ще направи Закона по-работещ и качествен. Народните представители госпожа Весела Лечева и господин Иван Ченчев се обединиха около едно критично становище, според което Законопроектът не носи нова радикална реформа в българския спорт, като по-голямата част от него повтаря разпоредбите на действащия Закон. Изразиха мнение, че твърде оскъдно е разписана подсистемата „Спорт за учащи“, която включва ученически и студентски спорт, а частта за спортните федерации е прекалено разширена, като посочиха, че част от уредбите могат да бъдат детайлизирани в подзаконови нормативни актове. Подчертаха, че не се обръща нужното внимание на Раздел „Научно осигуряване в спортната подготовка“. Изразиха становище, че в Закона за физическото възпитание и спорта трябва да бъдат разписани и вменени стандарти на общините по отношение на необходимата спортна площ, отговаряща на броя на населението в тях. Народният представител Светлана Ангелова изрази пълна подкрепа за Законопроекта, аргументирайки се и с факта, че по този Проект се предлага предлага система за регулация, която осъвременява и систематизира дейността на действащата нормативна уредба и напълно отговаря на съвременните изисквания за развитието на спортните клубове и спортните Изрази готовност между първо и второ четене с обединените усилия на всички парламентарни групи да се прецизират някои текстове и подкрепят тези предложения, които ще направят Закона по-работещ. Народният представител Георги Марков заедно с подкрепата за Законопроекта направи предложение Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта да бъде приемана от Народното събрание по предложение на Министерския съвет. Народният представител Славчо Атанасов подкрепи предоставения Законопроект като обърна внимание, че има достатъчно сериозни аргументи за тази подкрепа, но подчерта, че има предложения между първо и второ четене. В края на обсъждането гости на заседанието, представляващи различни институции, изразиха своите допълнителни предложения, невключени в писмените становища, както следва: От страна на Министерството на вътрешните работи предложиха прецизиране на термина „дългосрочно пребиваващите чужденци“, отнасящ се за правото на картотекиране на спортисти спортисти чужди граждани, с оглед на регламентиране на няколко типа пребиваване в Закона за чужденците в Република България и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. От страна на Министерството на отбраната и Националната служба за охрана подкрепиха Законопроекта, като предложиха да бъде предоставена възможност многоспортовите клубове към двете ведомства да запазят правото по смисъла на действащия Закон да членуват и в други спортни федерации по съответния вид спорт с оглед спецификата на тяхната спортна дейност, свързана с повишаването и усъвършенстването на професионалната им подготовка. След приключването на дискусията министър Кралев изрази задоволство от проведения сериозен дебат в Комисията, на някои от критичните бележки отговори, аргументирайки се, като подчерта, че голяма част от направените предложения в писмени становища, както и тези, направени по време на заседанието, ще бъдат взети под внимание между първо и второ четене.

Комисията по въпросите за децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за физическото възпитание и спорта, № 702-01-25, внесен от Министерския съвет на 5 октомври

Благодаря Ви, госпожо Председател. Моля за процедура въз основа на чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да подложим и на второ гласуване Ратификацията, преди да продължим с точка пета от дневния ред – Ратификацията на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие. Благодаря Ви, госпожо Ангелова. Подлагам на гласуване направената процедура. Гласували

Уважаеми народни представители, на балкона гости на Народното събрание днес са младежи от Младежкия информационен център – Карлово. Моля да ги поздравим. Продължаваме с Доклада на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Заповядайте, господин Веселинов, да представите Доклада на Комисията.

„ДОКЛАД относно Законопроект за физическото възпитание и спорта, № 702-01-25, внесен от Министерския съвет На редовно заседание, проведено на 7 декември 2017 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за физическото възпитание и спорта, № 702-01-25, внесен от Министерския съвет на 5 октомври 2017 г. В заседанието на Комисията взе участие господин Красен Кралев – министър на младежта и спорта, както и експерти от Министерството. От името на вносителя Законопроектът бе представен от министър Кралев. Той подчерта, че приемането на нов закон, който да замени действащия Закон за физическото възпитание и спорта, е свързано с изпълнението на цел 215 от приоритет 60 (законодателни промени, регламентиращи цялостната реформа на българския спорт) от Програмата за управление на правителството на Република България Извършеният от Министерството анализ на действащата нормативна уредба, регулираща обществените отношения в сферата на физическото възпитание и спорта, е показал, че са необходими многобройни и съществени промени в нея и тези обстоятелства са мотивирали необходимостта от разработването и приемането на изцяло нов закон. Законопроектът въвежда нови изисквания относно лицензирането на федерациите, основанията за отнемането на лиценза и борбата против употребата на допинг в спорта. Основно внимание при представянето бе обърнато на разпоредбите на Глава единадесета от Законопроекта, която регламентира стопанисването, използването и поддържането на спортни обекти. С предложените разпоредби се създават условия за ефективното използване и качественото обновяване на съществуващите спортни бази, привличането на по-сериозни инвестиции за изграждането на нови спортни бази, като същевременно се гарантират публичният или общественият интерес при предоставянето на имот – държавна или общинска собственост. Отчетен е фактът, че възвръщаемостта на инвестицията в спортни обекти е най-бавна. Предвидени са два механизма за предоставяне на спортни обекти – държавна и общинска собственост, отдаване под наем и учредяване на ограничени вещни права – право на ползване и право на строеж. Отдаването под наем за срок до 10 години се подчинява на общите правила на Закона за държавната собственост и Правилника за прилагането му, съответно на Закона за общинската собственост, като се предвижда в условията на търга или конкурса, а впоследствие и в сключения договор да залегне изискването кандидатите да представят нарочна програма за поддържане и управление на спортния обект. Допуска се отдаване под наем за срок над 10 до 30 години само на спортен клуб, спортна федерация или обединен спортен клуб, които са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност и са вписани в съответния регистър на Министерството на младежта и спорта. Специфично задължение на наемателите е представянето и изпълнението на инвестиционна програма за ремонт, обновяване и реконструкция. Безвъзмездно учредяване на ограничените вещни права върху публична държавна, съответно общинска собственост се допуска само по отношение на имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности с национално, съответно общинско значение в областта на спорта, физическата активност и физическото възпитание. Кръгът на субектите, в чиято полза могат да се учредяват безвъзмездно правата, се ограничава до обединен спортен клуб, спортни клубове и спортни федерации – юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, вписани в съответния регистър на Министерството За посочените субекти се допуска учредяване на правото за срок до 30 години. Във всички останали хипотези ограничените вещни права се учредяват само възмездно и със срок до 10 години. В Комисията бе представено становище на Националното сдружение на общините в Република България, в което се изразява принципна подкрепа на Законопроекта, като същевременно са направени и някои бележки и предложения за прецизиране на отделни разпоредби. В хода на дискусията изказалите се народни представители изразиха принципната си подкрепа за Законопроекта, като обърнаха внимание на необходимостта от прецизиране на част от разпоредбите на Проекта в частта му, отнасяща се до спортните обекти – общинска собственост, и привеждането им в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост като освен изложеното в позицията на общините, бяха направени и допълнителни бележки по отделни текстове. Министър Кралев увери членовете на Комисията, че бележките и предложенията на общините се приемат от Министерството и те, както и допълнително направените предложения за прецизиране на отделни разпоредби, следва да бъдат взети предвид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

следва 30 минути почивка, след което ще продължим със следващите доклади и разискванията по Законопроекта за физическото възпитание и спорта.